**Batinić, Milorad (HNS)** Nastavljamo sa - Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 676;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 Predrag Matić. Ministre, izvolite uvodno.

koje su najpozitivnija priča o hrvatskim braniteljima nakon Domovinskog rata. Dakle, ovaj program o zadrugarima provodi se od 2004. godine, sudjelovale su u tome bivše vlade, ova Vlada, sigurno će i svaka buduća jer gdje su branitelji zadrugari tu nema nikakvih problema. Oni su vam uvijek veseli, zrače optimizmom, pozitivno su raspoloženi. Njih nitko ne proganja i doprinose i sebi i svojim obiteljima i svome društvu i uistinu mogu biti na ponos svim hrvatskim građanima. Nedavnom izmjenom Zakona o mirovinskom osiguranju došlo je do jednog malog tehničkog problema, s obzirom da su u jednom dijelu upravitelji braniteljskih zadruga u mirovini pa dolazi do kolizije o njihovim pravima. Mi smo u dogovoru sa samim zadrugarima i sa ministrom rada i mirovinskog sustava pronašli jedno zadovoljavajuće rješenje koje se nalazi u ovoj dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Pa evo samo u nekoliko rečenica što ova dopuna donosi. Definiramo braniteljske zadruge i njene posebnosti s obzirom na sastav članova i ciljeve osnivanja, normativno uređujemo situaciju odnosno da prava zadrugari ne gube obnašanjem dužnosti upravitelja, a istovremeno imajući u vidu konkurentnost odnosno ravnopravnost zadruga na tržištu. Propisivanjem financijskog praga ostvarene dobiti ograničavamo potencijalno moguće poremećaje tržišne konkurentnosti. Dakle, upravitelji zadruga u principu oni su neprofitni, ostvaruju neki mali profit ali upravitelji u pravilu ne. Dakle, ukoliko bi zadruga, a to bi mi i voljeli da ostvari više od 150 tisuća kuna dobiti na kraju godine onda upravitelj ili bi bio u obvezi da se prijavi na mirovinsko ili da prenese ovlasti na nekog drugog zadrugara. evidencija braniteljskih zadruga, odnosno njihovih upravitelja i na braniteljske zadruge primijeniti mjere i aktivnosti programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja kao jednu od aktivnosti koju ministarstvo provodi u cilju očuvanja i zaštite digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u društvu te prevladavanja i ublažavanja posljedica od Domovinskog rata. Još jednom naglašavam da su ove zakonske odredbe dogovorene i sa zadrugarima i sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava te stoga evo mislim da će to biti jednoglasno doneseno. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada Mladen Novak. Izvolite kolega. Hrvatskih laburista stranke rada je da ćemo podržat prijedlog ovog zakona, ali ali moramo neke stvari i napomenuti vezano uz sam taj tekst koji je popratni tekst uz tekst zakona. Kada je bila raspravo ovdje u ovom domu o Zakonu o zadrugama, ako se dobro sjećam svi, svi klubovi zastupnika, ili većina kluba zastupnika, čak i zastupnik zastupnik koji je govorio u ime Kluba zastupnika SPD-a je ukazao na problem koji će se dogoditi. I problem se dogodio, sad ga imamo. Ista stvar je bila kad se pričalo ovdje o Zakonu o mirovinskom osiguranju i tad je bilo isto konstatirano što će proizaći iz toga, stvaramo sami sebi problem. Sad smo došli u situaciju da moramo stvoriti zakon čija će primjena biti lex specialis u odnosu na neke druge zakone. Mislim da to dovoljno govori o, bit ću onako blag, ne sinkroniziranosti unutar Vlade i da je bilo iole dobre volje, političke dobre volje to se onda moglo rješavati na drugačiji način i mislim da bi svi bili zadovoljni, sigurno bi takav prijedlog podržali svi klubovi zastupnika bez obzira sa ove ili one strane sabornice. Činjenica da, ako se ne varam, jedna trećina, mislim da sam negdje pročitao da je jedna trećina svih zadruga se odnosi na braniteljske zadruge. Već dovoljno govori o tome da to nije neki minoran dio, da to nije što bi trebali onako ok riješit ćemo to s nekim podzakonskim aktom ili nečim drugim, da je bilo tad vrijeme da se reagira a na kraju krajeva evo sad sam predlagatelj je konstatirao da je 43% svih zadruga u Republici Hrvatskoj čine braniteljske zadruge. Pri tome ne treba sigurno zaboraviti činjenicu da upravo te braniteljske zadruge imaju i efekat, i da nije kad se bavimo nekom određenom tematikom, da ju treba ipak sagledat malo šire, uzet u obzir sve ono na što će taj zakon, prijedlog zakona imat posljedice. Predlagatelj je naveo ovdje i činjenice da mjere potpore radu tih zadruga su bile iznimno uspješne i to je jedan od razloga više da se u onom trenutku poslušalo konstruktivne prijedloge, ali da apsurd bude veći prijedloge ček i iz vlastitih redova. Ne znam da li je to bilo čisto ono iskazivanje snage mišića ili je bilo nerazumijevanje problematike. U svakom slučaju ostao mi je, da se još malo vratim na sam tekst, ostao mi je jedan detalj malo da ne kažem dvojben, a odnosi se na članak 64.c stavak 3. 150 tisuća kuna, da li je taj limit određen sa nekim nekim iskustvom koje imamo pa sad možemo reći ok uglavnom 95% ili 100% udruga su u okviru tog limita, pa onda smo ajmo reći napravili nešto što je realno ili je to opet neka odokativna metoda koji nažalost često imamo priliku vidjeti ovdje u Saboru. Mislim da bi trebalo nad tim razmisliti da možda bi trebalo taj limit ipak dignuti i podići na neku višu razinu jer 150 tisuću kuna na razini godine baš i nisu neka pretjerana sredstva, s tim prije što govorimo o ovim zadrugama. Moram podsjetiti na još jednu raspravu koja je bila u ovom Saboru a koja se indirektno vezuje na ovo, to je rasprava o Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja. I tom prilikom, i prilikom rasprave o Zakonu o zadrugama, i prilikom rasprave o Zakonu o mirovinskom u par navrata sam imao dojam da se zauzima nekakav negativistički stav prema braniteljskoj populaciji. Da li je to pod dojmom stvarne, ili napuhane, ili problematične cifre branitelja koja je po mnogima pretjerana, da li je to pod dojmom konstantnih medijskih napisa, pogotovo jedno vrijeme je to bilo aktualno oko lažnih ratnih vojnih invalida i njihovih stjecanja tog statusa gdje su bili jednim dijelom i liječnici, jedan dio liječnika da se ispravim odmah, jedan dio liječnika uključen u tu aferu. Ali ja mislim da je to krajnje štetno. Znate ako netko počne po vlastitoj prošlosti, po sebi, po članovima svoje zajednice, ako počne razgovarati na takav nekakav način nepoštivanja i omalovažavanja mislim da je to jako štetno općenito za cijelu zajednicu. I za sam kraj s obzirom da je, zakon ćemo podržati i da ga nećemo, nije ni previše obiman osim onog prijedloga koji sam rekao da ipak razmotrite da li je ovih 150 tisuća kuna neka realna cifra. Za sam kraj osvrnut ću se na amandman koji smo dobili na klupe, odnosno dobili smo 2 su amandmana ako se ne varam i potpuno razumijem predlagatelja amandmana i načelno se slažem. Samo taj amandman po mome, možda ja griješim, ali otvara jednu novu dvojbu. Što u slučaju, riječ je o tome da kad kad jedna zadruga može biti braniteljska zadruga vezano na broj, odnosno postotak, omjer zadrugara koji imaju status branitelja, što u slučaju nakon formiranja te zadruge, nakon njezine registracije da dođe, da se u zadrugu aktivno učlane, uključe zadrugari koji niti su djeca hrvatskih branitelja niti su hrvatski branitelji? Da li će to u tom slučaju mijenjati i status te zadruge? Da li ćemo onda imati situaciju da ne možete ljudima zabraniti da ako imaju želju, volju za radom da se uključe u to i sad u dobroj namjeri oni ulaze, u dobroj namjeri, dobroj vjeri sa poštenim željama ulaze u tu neku zadrugu i onda na kraju svi skupa gubimo, članovi zadruge zato što smo prešli neku kvotu i sad gubimo status gubimo status braniteljske zadruge. Ideja kao ideja mi se sviđa i apsolutno ju podupirem, samo mislim da bi još možda malo trebalo nekako doraditi da ona ostvari onaj cilj, namjeru, postigne onu namjeru zbog koje je amandman i podnesen. Evo, hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Ivić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Evo, pred nama je još jedna dopuna Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kojima se nastoji popraviti šteta nanesena hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji uključenih u zadrugarstvo. Do promjene ovog i dopune zakona u biti nije ni trebalo doći, da se na vrijeme reagiralo, da je postojala koordinacija između Ministarstva branitelja i drugih državnih tijela, i drugih državnih tijela, ali evo, što je tu je. Predlagatelj u uvodnom obrazloženju ovih dopuna ističe da više od 43% svih zadruga u RH čine braniteljske zadruge, a njih 297 aktivno djeluje čak i nakon postroženja uvjeta poslovanja zadruga. Predlagatelj nadalje ističe da je člankom 9. važećeg Zakona o zadrugama propisan način registracije zadruga, odnosno stjecanje pravne osobnosti upisom u sudski registar mjesnog nadležnog trgovačkog suda. Sukladno važećim propisima u RH svaka pravna osoba koja se upisuje u sudski registar određuje odgovorne osobe za njeno upravljanje za koje je propisana obveza mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti. Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju isto je propisano i za upravitelje zadruga. Također predlagatelj ističe da važeći Zakon o zadrugama definira više različitih vrsta zadruga prema pojedinim specifičnim obilježjima no ne prepoznaje braniteljske zadruge kao zasebnu vrstu iako bi zbog svoje posebnosti i brojnosti svakako trebale biti prepoznate. Braniteljske zadruge od ostalih kao jedinstveno svojstvo izdvaja činjenica da su njihovi članovi najvećim dijelom ili u potpunosti osobe s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uglavnom djece, a koji tu svoju karakteristiku žele istaknuti u svojim imenu i djelovanju. Ministar branitelja je na Sajmu zadruga hrvatskih branitelja održanom početkom ove godine u Zadru izjavio da u braniteljskim zadrugama nema samoubojstava, obiteljskog nasilja i alkoholizma. Citiram, preko 500 braniteljskih zadruga radi u Hrvatskoj i njihov je najveći problem plasman njihovih kvalitetnih ekoloških proizvoda. Želimo ih povezati s hoteljerima i turističkim zajednicama, rekao je ministar. Zanimljivo je da je u njegovom društvu tada bio i ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras, ministar koji je nadležan za pitanje zadruga. ovu … zakonskih propisa nisu ukazali ni ministar branitelja ni ministar poduzetništva i obrta već očajni branitelji zadrugari koji su zbog pristiglih uplatnica prisiljeni razmišljati o gašenju zadruga, a sa zadrugama i gašenju njihove šanse da žive normalan i ispunjen život. Postavlja se pitanje, kako je moguće da različita ministarstva predlažu sasvim oprečna zakonska rješenja, zašto politike nisu usklađene, na koji način uopće ova Vlada donosi odluke kada se nakon vrlo kratke implementacije tih odluka i zakonskih rješenja iznimno često utvrdi da proizvode negativne učinke za građane RH? Nadalje, Nadalje, postavlja se i pitanje zašto Vlada ne provodi javnu raspravu o svojim prijedlozima zakona, time više što i Ustavni sud mora intervenirati jer vrlo često utvrđuje neusklađenost zakona s Ustavom. Što se samog zakonskog prijedloga tiče, sporna je odredba stavka 3 članka 64c. Naime, člankom 64c se omogućava ne podnošenje prijave na obvezno mirovinsko osiguranje upravitelja zadruge, ako se radi o osobi koja je ostvaruje pravo na invalidsku mirovinu temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji s utvrđenom općom nesposobnosti za rad, odnosno potpunim gubitkom radne sposobnosti ili profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno djelomičnim gubitkom radne sposobnosti, a koja poslove upravitelja obavlja bez naknade. Ovo prvenstveno radi rješavanja kolezije stečenih prava i obveza koje za sobom povlače funkcije upravitelja zadruge. U cilju zaštite lojalne tržišne utakmice i ravnoteže isto je ograničeno financijskim pragom ostvarene dobiti u kom slučaju zadrugom mora upravljati osoba koja će profesionalno, a ne volonterski obavljati tu dužnost. Međutim, predloženi iznos od 150 tisuća kuna je sporan iz nekoliko razloga i vjerojatno će u primjeni izazvati posljedice za braniteljske zadruge koje imam i sada, njihovo gašenje. Naime, predlagatelj nigdje u obrazloženju navodi koliki novac u prosjeku braniteljske zadruge zarađuju tijekom jedne kalendarske godine niti nudi bilo kakve proračune na temelju kojih bi bilo jasnije zbog čega je upravo iznos od 150 tisuća kuna godišnje uzet za financijski prag ostvarene dobiti. Hoće li se u dobit uračunavati i ostvarenje potpore i drugih oblici državne pomoći, donacija jedinice lokalne samouprave i sličnih izvora prihoda? Uz to aktivnost Ministarstva branitelja definirane programom pogoduju povećanju dobiti braniteljskih zadruga i postizanju njihove konkurentnosti na tržištu. Treba imati na umu i odredbu stavka stavka 1.članka 64.d koja omogućuje slobodno udruživanje zadruga u savez radi ostvarivanja zajedničkih ideja, projekata, programa i aktivnosti, a ta mogućnost također može i mora pozitivni utjecati na povećanje braniteljskih zadruga. Za zaključiti je da će dosta braniteljskih zadruga za godinu dana opet tražiti izmjenu zakonskog rješenja i svega ovog što sam rekao o ovom limitu od 150 tisuća kuna. No bez obzira što do izmjena ovog Zakona o pravima hrvatskih branitelja i nije trebalo doći kao što sam rekao da je bilo više koordinacije između resornog ministarstva, Ministarstva obrta, Zavoda za mirovinski sustav i ministarstva mi ćemo podržati ovu izmjenu zakona jer nikome nije u interesu daljnje gašenje braniteljskih zadruga, nikome nije u interesu da se u biti zaustavi jedan od najboljih programa Ministarstva hrvatskih branitelja koji je u proteklih desetak godina polučio iznimne rezultate i što se tiče psihosocijalne terapije hrvatskih branitelja, ali i u smislu zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja jer ne treba zanemariti činjenicu da se kroz ovaj program braniteljskog zadrugarstva zaposlilo i nekoliko tisuća hrvatskih branitelja i na taj način osiguralo egzistenciju i sebi i svojim obiteljima. Ali želimo još jednom napomenuti, posebice kada je u pitanju hrvatski branitelj i njegova obitelj da ministarstvo mora više voditi računa i imati bolju koordinaciju sa drugim državnim tijelima, da nemamo često ovo je čini mi se već drugi puta ove godine izmjena Zakona o pravima hrvatskih branitelja, imat ćemo uskoro još jednu izmjenu zbog Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja. Dakle postavlja se pitanje nismo li mogli tu izmjenu zajedno sa ovim izmjenom zakona? No bez obzira na sve ove primjedbe koje sam izrekao

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Ivić osvrnut ću se na ovaj dio o kojem ste govorili i kolega Novak, doista ove dopune zakona treba poduprijeti da bi braniteljske zadruge mogle funkcionirati. Međutim doista je zanimljivo da zakon koji govori o braniteljskim zadrugama odnosno nije jednostavno prepoznao specifičnost i posebnost tih organizacija, ne samo zato što su one posebne i braniteljske nego zato što su to organizacije koje osim materijalne priče zapošljavanja i egzistencije, imaju i onu daleko bitniju, a to je socijalna odnosno resocijalna priča. Branitelji i članovi njihove obitelj su ušli u organizaciju zadruga prvenstveno radi toga da se resocijaliziraju u društvu, a samim tim da si omoguće i dostojan život. Zanimljivo je zašto to nije primijećeno niti u jednom od zakona koji se tiču ove problematike, dok kako ste napomenuli recimo zakon koji je govorio o ukidanju opskrbnina na indirektan način iz Zakona o pravima iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja, dakle govorimo o jednom zakonu koji se tiče Ministarstva socijalne skrbi i politike mladih, jednostavno je donio odredbe koje su ukinule opskrbnine za branitelje gdje su prešli pod instituciju minimalne zajamčene naknade kojoj koliko ja znam najveći broj njih neće moći dobiti zbog kriterija gdje je opet ministarstvo pristupilo na način da je osigurala sredstva za jednokratnu pomoć svjesni da tu minimalnu zajamčenu neće moći dobiti. Pitam se i ja zbog čega se to stalno tako rješava, zbog čega stalno vatrogasnim mjerama rješavamo sustave koji su se pokazali kao dobri? Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor kolega Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Milas, slažem se s ovim što ste rekli. očigledno da je to izostanak sustavne brige i rješavanja koja su prisutna u braniteljskoj populaciji. Kao što sam rekao ovaj program braniteljskog zadrugarstva je sigurno jedan od najboljih programa ministarstva. Sjećam se 2004.godine svega jedna ili dvije zadruge su bile osnovane Hrvatskoj uložilo u poticanje braniteljskih zadruga došli smo do toga da danas u Hrvatskoj postoji preko 500 braniteljski zadruga. I potpuno je nejasno zašto se ovakvi zakonski prijedlozi o tome da ravnatelj zadruge mora biti profesionalac su se uopće odnosile na braniteljske zadruge kada se trebalo znati i pretpostaviti da će to se odraziti je li tako i na poslovanje braniteljskih zadruga. I onda ovakve vatrogasne mjere kao što je ova idemo sada izmijeniti ovaj zakon da bi to omogućili funkcioniranje zadruga odnosno spriječili njihovo gašenje. Isti slučaj je i sa opskrbninama gdje se opskrbnine u biti kao institucija, institut gase i prebacuju u Ministarstvo za socijalna pitanja u kojem će većina hrvatskih branitelja ostati bez tih opskrbnina. A treba napomenuti i to da će te opskrbnine u biti značajno manje za gotovo 300 kuna po hrvatskom branitelju jer većina korisnika opskrbnina su samci. I nije isto imati zakonsko rješenje i osigurati u ministarstvu sredstva za jednokratnu pomoć. Ta sredstva mogu biti ove godine a tko kaže da će biti osigurana iduće godine. Stjepan Milinković, izvolite. ostala su mnoga pitanja koja traže odgovor i koje ste vi sa razlogom postavili. Sigurno onaj momenat gdje se zadruge ne prepoznaje kao posebna osobnost a rekli ste jasno i prepoznato je da zadruga i u onom terapijskom dijelu i ima izuzetne učinke pa i egzistencijalno s obzirom na broj zaposlenih. I zato je neprihvatljivo, naravno da postoje nekakvi šumovi i smetnje između ministarstava …/Govornik se ne razumije./… Ali ja želim naglasiti jedan poseban momenat gdje su u ruralnim područjima o čemu govorim branitelji dovedeni u posebno nepovoljan položaj. Ja uporno govorim o našim braniteljima u seoskim sredinama koji su ostvarili značaj i angažirali su se kao jaki poljoprivrednici. Naravno s obzirom na poljoprivrednu politiku su se našli u nezavidnom položaju. I sada su oni naravno prisiljeni da pokušaju putem zadruga ostvariti dakle i plasman svojih proizvoda, proizvoda, jednu ozbiljnu proizvodnju, ozbiljnu, ja govorim o jednoj ozbiljnoj proizvodnji ne samo o 150 tisuća, ja govorim o stočarima, govorim o mljekarima koji mogu daleko veće iznose ali naravno tu su dakle ona pitanja što je sa članovima obitelji sa onime o čemu je govorio kolega Novak. Dakle ako oni ako oni idu na ovako malu nekakvu proizvodnju oni ne mogu polučiti nekakve značajne rezultate dakle ni u ovome egzistencijalnome, po egzistencijalnim pitanjima ali naravno i onda u onom drugom dijelu i terapijskom i socijalnom i svakom drugom. Držim da se braniteljima u ruralnim područjima o ovim okolnostima gospodine ministre kada je poljoprivreda na tankim granama itekako mora posvetiti pozornost. Hvala lijepo. i to da većina zadruga su poljoprivrednog karaktera i da su osnovane upravo u ruralnim sredinama i o tome Ministarstva mora posebno voditi računa. Isto kao što sam rekao da je ovaj ovaj prijedlog u zakonu, je li tako od tih 150 tisuća kuna kao pragu koji odlučuje o tome hoće li netko biti volonter ili će se profesionalno tako baviti donesena ad hoc bez jedne stvarne analize koju u biti u ovom u ovom zakonskom prijedlogu nema nigdje, nemamo rasčlanbu koliko zadruga ima dobit, kolika je ta prosječna dobit u zadruzi, je li tih 150 tisuća kuna dovoljno ili taj prag treba smanjiti ili povećati. Dakle toga nema. Zbog toga sam i rekao da se bojim da ćemo za godinu dana imati ponovno izmjenu zakona i taj prag ili povećati ili smanjiti, vjerojatno ćemo ga smanjiti jer dobar dio zadruga i nije osnovan prije toga da ostvarivao nekakvu veliku dobit nego da bi zadrugari i kroz i kroz taj psihosocijalni karakter zadruga imali odgovarajući tretman li i zbog toga da bi se osjećali korisno i stvarali neku novu vrijednost. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba Jadranke Kosor i HGS-a Jadranka Kosor, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre. Dakako ja vjerujem da će ovo biti jedan od zakona iako se radi o izmjeni i dopuni zakona koji će ako ne svi onda većina zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru podržati, moj klub će svakako podržati. I mi smo podnijeli neke amandmane o čemu ću evo minutu dvije kasnije. Međutim i ja želim kao i prethodnici upozoriti još jedanput na vrijednost i važnost zadruga hrvatskih branitelja. Ministar je rekao evo 2004. dakle od one pretprošle Vlade, odnosno sastava Ministarstva hrvatskih branitelja kada smo počeli raditi na tom projektu zaista možemo reći da barem što se tiče zapošljavanja hrvatskih branitelja to je bio i jest i dobro je da ga danas Ministarstvo također podržava jedan od najboljih i najvažnijih i najučinkovitijih projekata svake Vlade jer to su projekti Vlade dakako Ministarstva hrvatskih branitelja jer su sredstva koja su uložena u osnivanje odnosno u poticaje za osnivanje zadruga hrvatskih branitelja naravno bila sredstva i jesu sredstva hrvatskoga državnog proračuna. Dakle jedan od najučinkovitijih projekata koji je omogućio ostvarenje nekoliko dobrobiti prije svega zapošljavanje hrvatskih branitelja, zapošljavanje članova njihovih obitelji ali i s druge strane i možda najvažnija svrha da se i cilj i vrijednost da se hrvatski branitelji osjećaju važno, dobrodošlo, da i danas u miru pridonose razvoju hrvatskoga društva, hrvatskoga gospodarstva dakako i zaista smo imali primjere nevjerojatno uspješnih zadrugara koji su počeli ni od čega, a postigli sjajne uspjehe. I spomenut ću jedan velik i važan projekt, ja mislim ministra da je on i danas živ, povezivanje vezano za suradnju sa Podravkom. Dakle zadruge hrvatskih branitelja koje proizvode voće i povrće, dakle jedan sjajan projekt koji je omogućio i plasman i koji je omogućio naravno povezivanje zadruga kako bi zajedno bili snažniji na tom zajedničkom tržištu. Prema tome, to je projekt kojeg treba podržati, osobito zbog toga, o tome je do sada već bilo riječi, što je projekt udruživanja u zadruge hrvatskih branitelja omogućio osobito osjetljivim skupinama među hrvatskim braniteljima, dakle onima koji su teško oboljeli od PTSP-a, iznimno teške bolesti koja drži okovane hrvatske branitelje toliko dugo nakon rata, dakle zbog činjenice da rat iz njihovih duša i danas ne može izaći i sva iskustva hrvatskih branitelja koji su se udruživali u zadruge su pokazala da je to iznimno djelotvorna terapija. Mnogi od branitelja koji su bili na lijekovima udruživanjem u zadruge, proizvodnjom, evo ja sam prošli put kad smo raspravljali o zadrugama spomenula iznimno uspješnu iz Šibenika koja proizvodi maslinovo ulje, dakle uzgaja masline, proizvodi maslinovo ulje, dakle ljudi su naprosto pronašli svoje mjesto, konačno svih ovih poratnih godina. I nije važan broj zadruga toliko, dakle mi spominjemo različite brojke, evo u ovom izvješću piše 371 nego je važno da održavamo, da podupiremo i da snažimo njihovu važnost. Zato ja mislim da je bilo nepotrebno da smo se suočili sa nužnošću izmjena ovoga zakona kako bismo popravili određenu neusklađenost i disbalans tijekom tijekom donošenja Zakona o zadrugama, odnosno mirovinskom osiguranju. Izmjene su se moglo, odnosno bilo bi najvažnije i najbolje da se uvijek balansirano radi na izmjenama i da u izmjenama svakog zakona naravno aktivno sudjeluje svako ministarstvo pa da svako ministarstvo uočava probleme koji će se na djelokrug rada toga ministarstva moguće odraziti kao Također želim ukazati na probleme koji mogu proisteći unatoč najboljoj namjeri kroz izmjene ovoga zakona vezane za članak 64.c stavak 3. koji zapravo stvara jedan okvir od dobiti u iznosu od 150 000 kuna, kuna, odnosno veću iznad koje ravnatelj zadruge mora biti profesionalac, znači profesionalna osoba. Slažem se da smo trebali dobiti neku procjenu, neku analizu o tome kakve to dobiti zadruge u prosjeku ostvaruju. To može izazvati nove probleme i predlažem Vladi, odnosno predlažem ministru da do glasanja možda razmotri i eventualno neki Vladin amandman koji bi do kraja razriješio ovu situaciju jer ovako stipulirana odredba ovoga članka može otvoriti ponovo nove probleme koji će suzbiti onaj glavni cilj, a to je osnivanje zadruga kako bismo pomogli hrvatskim braniteljima. Ja sam osobno podnijela i dva amandmana vezana za članak 64.b u kojem se kaže tko čini zadrugu, odnosno da zadrugu čini najmanje 2/3 osnivača ili članova koji imaju priznat status hrvatskog branitelja, ratnog vojnog invalida, status člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i dodala sam ovdje ili djece hrvatskog branitelja. Zašto, zato što u interesu svih nas mora biti zapošljavanje djece hrvatskih branitelja i zbog činjenice da oko 50% nezaposlenih su mladi, da je to najviša stopa u Europskoj uniji, apsolutno najviša i da moramo a svaka država, svako društvo može određenu skupinu dodatno poticati. Ja mislim da nam je svima u interesu da osobito osnažimo i podupremo upravo djecu hrvatskih branitelja. I podsjećam vas na Zakon o hrvatskim braniteljima iz 2005. koji je imao jednu odredbu koja je nažalost srušena na Ustavnom sudu gdje smo tada ugradili u zakon odredbu da se dodatna kvota za djecu hrvatskih branitelja, poginulih, osobito poginulih, djecu invalida uvrsti u zakon kako bi se mogli mogli školovati, mogli studirati. Dakle ne djeca koja nisu prošla prag i koja nemaju nikakvog znanja, dapače djeca koja ispunjavaju sve uvjete, ali se za njih trebala osigurati dodatna kvota. To je nažalost srušeno na Ustavnom sudu i onda smo morali dogovarati posebno sa sveučilištem kako još dodatno ipak osnažiti tu zapravo temeljnu ideju, ali to sada nije predmet ove rasprave. I još predlažem amandman na članak 64. stavak 1. gdje se kaže da se zadruge slobodno udružuju i osnivaju saveze radi psihosocijalnog osnaživanja. gospodarskog, znači gospodarskog i psihosocijalnog osnaživanja jer temeljna poruka zadrugarstva općenito, pa i zadruga hrvatskih branitelja jest ulaganje u gospodarstvo. Branitelji naravno dodatno žele i to znam iz osobnog iskustva iz nebrojeno slučajeva da upravo kroz zapošljavanje u različitim projektima žele pokazati da nisu oni koji čekaju, nego da su oni koji žele djelatno i u miru pridonositi svojoj domovini.

terapijsko kako god ga zvali sve je pozitivno. Ali ako razmišljamo o jednoj ozbiljnoj proizvodnji, ja govorim i o ozbiljnijoj proizvodnji. Molim lijepo što je moguće. Ja sam na svom području svjedočim da možemo jednu ozbiljnu zadrugu koja može itekako dobro funkcionirati, ali se onda nameće ovo drugo pitanje koje ste vi naglasili a tko može biti član. tko može biti član. Itekako važno pitanje, jer ima tu prostora da može, da budu i djeca branitelja ali možda čak i malo još za malo nešto šire. Zašto? Zato jer bi time, naravno doprinijeli očuvanju osim ovoga dijela znači koje zadruga doprinosi očuvanju ruralnih područja, ravnomjernom razvoju Hrvatske, očuvanju naših sela koja su evo na žalost na izdisaju. O tome ja govorim. Dakle, treba gledati šire i zato treba jednu komunikaciju o onome o čemu je kolega Ivić govorio na razini ministarstava da se u tom smislu razmišlja i ja odgovorno tvrdim da ima potencijala u našim ruralnim područjima gdje naši branitelji koji su se pokazali kao dobri poljoprivrednici, učinkoviti poljoprivrednici došli u teškoće mogu ostvariti zavidnu proizvodnju, ali za to im treba osigurati jedan kvalitetan okvir. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Odgovor kolegice Kosor, izvolite. Da u potpunosti se slažem s vama zato što evo i podaci govore da najveći broj zadruga hrvatskih branitelja su upravo poljoprivredne zadruge. Znači one koje po logici stvari se osnivaju na selu, dakle u okviru onoga što se zove proizvodnja, poljoprivredna proizvodnja na selu jer ona po logici stvari može biti samo na selu. Slažem se da treba preispitati ovaj limit od 150000 kuna. On se odnosi na onda vezano za dobit na to tko može biti ravnatelj, ali i oko udruživanja. Ne vjerujem da podupirete evo i ideju da omogućimo da među tim osnivačima i članovima budu i djeca. Posebice se to odnosi upravo na djecu koja žive na selu. Znači djecu hrvatskih branitelja koja žive na selu, koja ne mogu naći posao, koja se ne mogu zaposliti i koja i zaista teško žive. Angažman u zadruzi pa i za neki mali novac sasvim sigurno da bi ih dodatno osnažio, a mi kao društvo postižemo onaj najvažniji cilj a to je da podupiremo tu osobito osjetljivu skupinu. Dakle ne samo mlade nego i mlade djecu hrvatskih branitelja. Svaka država to može. Osobito su to činile mnoge države nakon rata. Mi smo evo na žalost jedina danas članica EU koja još uvijek liječi teške rane agresije na Hrvatsku. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a, Alen Prelec. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Pa ispred vas su Prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima obitelji. Ja ovdje govorim u ime kluba, ali kao hrvatski branitelj. Iskreno rečeno, teško mi je kad vidim kolege, branitelje, susjede, prijatelje kako bauljaju između kafića, parkova, kuća i više puta se osjećaju kao da su ostavljeni od ove Hrvatske države, da su zaboravljeni. Da li je to u potpunosti točno? Nije sigurno. Da li imaju puno, puno problema? Imaju. Jedan od najvećih problema jasno su psihofizički problemi. To su PTSP, to su invaliditet. Ali od tih problema neću reći da su gori ili ne problem nezaposlenosti. Mislim da je to jedan veliki problem i da li ćemo ga mi riješiti ovim zakonom teško da ćemo svoje probleme te riješiti ovim zakonom, ali ja se nadam da će on stvarno ići u smjeru da riješimo barem donekle problem nezaposlenosti hrvatskog branitelja. Jedna od najuspješnijih mjera Vlade ne jasno ove nego svih vlada do sad je bio po pitanju zadruga hrvatskih branitelja. Na žalost mi danas imamo jako puno zadruga, ali ne postoji jedinstvena evidencija braniteljskih zadruga. Evo i kolege prije mene su pričale da imamo gotovo 43% svih zadruga su povezani sa hrvatskim braniteljima. Da li je to dovoljno? Pa vjerojatno ovakav veliki broj zadruga bi trebao biti dovoljan, međutim da li su one dovoljno učinkovite? Ja se nadam da ovaj zakon će nešto promijeniti i da će hrvatski branitelj biti zaposleni hrvatski branitelj. Dopustite da kažem nekoliko stvari vezano uz osnovna pitanja koja treba upravo urediti ovaj zakon, a to je da treba definirati braniteljsku zadrugu pod nazivom braniteljska socijalno-radna zadruga posebice u odnosu na sastav članova, te ciljeve osnivanju zadruge. Treba uvažiti posebnost adresata na koju se zakon ima primijeniti olakšavanjem sudjelovanja u pravnom prometu, odnosno pozicioniranju na tržištu u cilju poticanja na rad i korisnost u društvu. Urediti situaciju kada upravitelj braniteljske socijalne radne zadruge ostvaruje prava sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na način da se ista prava uzimaju u obzir i usklade s upraviteljskom funkcijom, odnosno da se ista ne gube obnašanjem dužnosti upravitelja istovremeno imajući u vidu konkurentnost, odnosno ravnopravnost zadruga na tržištu. Pripisivanjem financijskog prava o stvaranju dobiti i ograničiti potencijalno moguće poremećaje tržišne konkurentnosti uslijed korištenja povoljnosti propisanih za upravitelje braniteljskih i socijalnih radnih zadruga pod posebnim uvjetima. Predvidjeti evidencije braniteljskih socijalnih radnih zadruga, odnosno njihovih upravitelja. Da braniteljske socijalne radne zadruge predvide primjenu mjera, i aktivnosti i programa stručnog osposobljavanja koje provodi Ministarstvo branitelja. Posljedice donošenja ovog zakona jesu uvažavanje posebnosti braniteljske populacije, olakšavanje i uključivanje u radne i gospodarske procese poticanjem na rad i korisnost u cilju potpunije rehabilitacije i reintegracije u društvu. Povećanje konkurentnosti braniteljskih socijalnih radnih zadruga i uspješnije uključivanje na tržište rada uvažavanjem stečenih prava sukladno Zakona o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Ograničenje potencijalnih zloupotreba, odnosno mogućih poremećaja tržišne ravnoteže i lojalne utakmice. Jedinstvena evidencija braniteljsko socijalnih radnih zadruga, saveza i njihovih upravitelja. Za provedbu ovog zakona, odnosno novih članaka koje propisuje odnosno uređuju braniteljske socijalne radne zadruge nije potrebno osigurati dodatna sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o zakonodavnom uređenju zadruga koje kao takve u pravnom prometu već postoje, a kojim odredbama se uvažavanjem njihovih posebnosti olakšava ostvarivanje pojedinačnih i zadružnih interesa. Zadruge branitelja već postoje i djeluju na tržištu, no sukladno postojećim propisima koji su stupili na snagu 1. siječnja 2014. godine kako bi se zadržali prava stečena po osnovi sudjelovanja u Domovinskom ratu, umirovljeni branitelji ne mogu upravljati zadrugom koju su sami osnovali odnosno za isto primati naknadu. S obzirom da su u obvezi mirovinskog osiguranja. S druge strane zapošljavanje druge osobe na mjesto upravitelja iziskuje dodatno financijsko opterećenje, sve navedeno dovodi u pitanje njihovu adekvatnu konkuriranje na tržištu te uključivanje članova u poslove zadruge uopće. Ovo u konačnici ima negativne posljedice na rehabilitaciju braniteljske populacije što je osnovni cilj braniteljsko socijalnih radnih zadruga. Ovo je posebno spomenuto u članku 64.c koji kaže "Da upravitelj zadruge može biti i osoba koja ima priznat status Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata kod koje je utvrđena opća nesposobnost za rad, odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti ili profesionalna nesposobnost za rad, odnosno djelomični gubitak radne sposobnosti kao posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u logoru, bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ako poslove upravitelja obavlja bez plaće ili naknade." Ovim člankom se omogućava da podnošenje prijave na obvezno mirovinsko osiguranje upravitelja zadruge ako se radio o osobi koja ostvaruje pravo na invaliditet, mirovinu temeljem Zakona o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji s utvrđenom općom nesposobnosti za rad, odnosno potpunim gubitkom radne sposobnosti ili profesionalne

koje će odredba proizvesti izvjesne i korisne za same adresate i njihova prava. Odredba je propisa s ciljem zaštite adresata, njihovih stečenih prava pri čemu ne dira u druga prava odnosno ne remeti tržišne zakonitosti kao što su lojalna utakmica, odnosno tržišna konkurentnost. Dakle, kako bi se uvažile posebnosti ovih zadruga pribjeglo se hitnoj dopuni zakona s primjenom konkretne odredbe od 1. siječnja 2014. godine kao početka kalendarske godine sve radi ograničenja određenog istim zakonom koji je propisuje da isto neće važiti ako braniteljska socijalna radna zadruga ostvari propisani iznos godišnje dobiti od 150 tisuća kuna. I na kraju, evo želim vjerovati da će svi zastupnici u Hrvatskom saboru dići ruku za ovom zakonu, ali i nadam se da će on doista pomoći da Hrvatski branitelj bude zaposleni Hrvatski branitelj i da u konačnici taj Hrvatski branitelj bude još ponosniji za sve ono što je učinio za Hrvatsku domovinu. Jasno klub SDP-a će biti za ovaj zakon. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala

koji su sudjelovali u raspravi, većina poznaje i tematiku o čemu je i govorila, ali za neke koji nisu razumjeli i za javnost da pojasnimo. Dakle, ova dopuna Zakona o pravima Hrvatskih branitelja ne govori o zadrugama samim kao takvim, nego o upraviteljima zadruge, za njih se ova odredba odnosi. Pa prema tome, branitelji često govore i s pravom su ogorčeni kada govorimo o njihovim privilegijama, oni žele govoriti o pravima. Ruku na srce ova dopuna zakona je izlazak u susret Hrvatskim braniteljima i na neki način jedna je mala privilegija, ali s obzirom na ono što postižemo sa braniteljskim zadrugarstvom nitko u Hrvatskoj nema protiv toga ništa. Dakle, iznos koji smo stavili od 150 tisuća kuna dobiti, hvala Bogu, dakle još jedanput napominjem da je sve usklađeno i sa samim zadrugarima. Ovdje se radi o upraviteljima, ukoliko zadruga, a mi imao zadruge koje prihoduju od 0 pa hvala Bogu do nekoliko milijuna kuna, ovdje se radi o upraviteljima koji su mahom u mirovini. Dakle, budimo pošteni kada govorimo i o broju nezaposlenih hrvatskih građana na zavodu za zapošljavanje, a branitelji su upravitelji i u mirovini, a htjeli bi biti i upravitelji. Zato smo stavili ovaj iznos od 150 tisuća kuna ukoliko, a svi za to navijamo, bude i više oni samo promijene upravitelja, ništa se ne mijenja. jedna još samo rečenica vezana za članstvo u zadruzi. Član zadruge može biti svatko, samo smo odredili one koji će biti osnivači, ali kasnije oni mogu ako bude potrebe i mi to i volimo može biti tko god hoće. Evo, hvala lijepa. Hvala ministre. Imamo dvije replike. Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine ministre nikako se ne mogu složiti sa vašom rečenicom kao resornog ministra da je ovo jedna od privilegija za branitelje. Vi to kao ministar hrvatskih branitelja naprosto niti smijete niti imate pravo reći jer ovo nije nikakva privilegija. Ovaj zakon je stariji od Zakona o mirovinskom osiguranju i ono što bih vam želio reći da je Vlada ispoštivala proceduru kako se donose zakone onda bi vi Zakon o mirovinskom osiguranju dobili na mišljenje i na njega bi vjerojatno sukladno odredbama ovog zakona dali negativno mišljenje ili dali prijedlog i uopće do ovoga ne bi trebalo doći. Međutim, smeta me kad govorimo o privilegijama hrvatskih branitelja. Oni si ništa nisu sami uzeli, sve im je dao ovaj Visoki dom. Netko je ocijenio i procijenio da određen program na ovakav ili onakav način može pomoći onima koji su stvorili ovu državu. I prema tome mislim da nitko nema pravo reći da je to privilegija, nitko u ovoj državi. Jer hrvatski branitelji nisu išli u Domovinski rat da bi ostvarili privilegije. To kakva im je prava dala Hrvatska država i ovo prava podvlačim to je temeljem prijedloga da li nekakvih udruga, da li resornog ministarstva. Bilo je zakona koji su predlagali saborski zastupnici ali to je pravo hrvatskih branitelja. Tako i ovo što ste vi kao ministar branitelja predložili je pravo koje imaju hrvatski branitelji i nije nikakva privilegija. I nije dobro ako vi kao resorni ministar kažete da je to privilegija onda oni svi zločesti koji vrlo često vole potkusurivati se sa hrvatskim braniteljima će to itekako koristiti. I mislim da naprosto vi to ne smijete reći. laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Pa iskreno rečeno isto sam htio reagirati na ovo da i dalje ne smatram da je ovo nikakva pa čak ni mala privilegija, da je to s vaše strane pogrešno upotrijebljen termin. S druge strane ovo kad ste spominjali ovih 150 tisuća kuna zadruga postigne taj rezultat i nije problem prijeđu preko toga, promijene upravitelja. Pa zar to već nije apsurd? Znači, uspješni smo ali sad zbog toga što smo uspješni ajmo promijeniti upravitelja da bi i dalje bili u zakonskim okvirima. … Dobro zakonskim uvjetima. Hvala na dopuni. I koristim ovu priliku s obzirom da ste i vi sad spominjali taj dio oko ovih amandmana odnosno teksta zakona na koje se odnose ovi amandmani da se ispričam zastupnici Kosor koja moram priznati da sam prilikom čitanja stvarno krivo iščitao taj amandman i krivo ga shvatio i podržat ću ga apsolutno kvalitetnoj nadopuni onog članka koji je u osnovnom zakonu. Hvala.